Idemo na raspravu o: - Konačni prijedlog zakona o ostvarivanju prava na pravnu pomoć, drugo čitanje P.Z.E. br. 738 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Kod donošenja ovoga zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koji se odnosi na drugo čitanje zakona. Raspravu su proveli odbori za zakonodavstvo, pravosuđe i europske integracije. Molim ministricu pravosuđa i državnu tajnicu da uđu u dvoranu.

Gospođe i gospodo zastupnici. Evo Konačni prijedlog zakona o ostvarivanju prava na pravnu pomoć jest daljnji korak u procesu dosljedne provedbe ustavnih odredaba o jednakoj dostupnosti sudbenih i drugih tijela za sve građane i jednakosti svih pred zakonom. Zabrani diskriminacije građana obzirom na njihove socijalne i materijalne prilike. Obveza donošenja ovog zakona proizlazi iz potrebe uspostavljanja cjelovitog sustava pravne pomoći u Republici Hrvatskoj, a koja je sadržana i u međunarodnim dokumentima i prije svega u mišljenju Europske komisije o molbi za članstvo u Europskoj uniji iz 2004. godine. Ključnim dokumentima Europske komisije, izvješća o napretku iz 2005. i 2006. godine. Nacrtu faktografskog dijela izvješća o skriningu, Nacionalnom planu za pridruživanje Republike Hrvatske Europskoj uniji za 2007. godinu. ovim Konačnim prijedlogom zakona zaokružuje se cjeloviti sustav pravne pomoći koji je do sada u Republici Hrvatskoj već bio djelomično uređen i to Zakonom o parničnom postupku, Zakonom o kaznenom postupku, Zakonom o rješavanju sukoba zakona s pravnim propisima drugih država te Zakonom o odvjetništvu. Nacrt zakona u cijelosti je usklađen s pravnom stečevinom Europske unije i od toga posebno se ističe direktiva 2003./8 EZ i Haška konvencija o građanskom postupku iz 1957. 1957. godine i o olakšanju međunarodnog pristupa sudovima iz 1988. kojih je Republika Hrvatska stranka. Nacrt zakona je bio u dva navrata upućen na ekspertizu Vijeću Europe. Usklađen je s preporukama stručnjaka Vijeća Europe posebno u odnosu na Europsku povelju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i praksu Europskog suda za ljudska prava. Ono što se ovim Konačnim prijedlogom zakona uređuje jesu vrste postupaka za koje se može odobriti pravna pomoć. Tu se radi o statusnim i egzistencijalnim pravima koja ostvaruju u tim postupcima građani. Pravna pomoć iz razloga pravičnosti. Dakle i izvan kruga predviđenih postupaka ukoliko se ocijeni da bi to bilo potrebno iz razloga pravičnosti o čemu donosi odluku sud u postupku, a ne tijelo uprave kao u drugim oblicima ostvarivanja ovoga prava. Utvrđuju se oblici pravne pomoći koji su opće pravne informacije, pravni savjeti, izrada pismena u postupcima i zastupanje u postupcima. Utvrđuje se krug pravne pomoći i određuje se da su to odvjetnici u svim oblicima pravne pomoći, udruge za opće pravne informacije, pravne savjete i izradu pismena te pomaganje stranci tijekom upravnoga postupka, pravne klinike pri pravnim fakultetima odnosno sveučilištima za opće pravne informacije, pravne savjete i izradu pismena, utvrđuje se krug korisnika pravne pomoći i definira se da su to fizičke osobe, hrvatski državljani i stranci koji imaju prebivalište ili boravište u Republici Hrvatskoj. Nakon pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju i državljani članica, državljani država članica Europske unije, te državljani država koje nisu članice Europske unije, ali su stranke Haških konvencija kao i Republika Hrvatska. Pravo na pravnu pomoć može se, ostvaruje se ovisno o imovinskim prilikama tražitelja i članova njegova domaćinstva, a imovinski kriteriji detaljno su razrađeni prijedlogom ovoga zakona. Visina pravne pomoći obrnuto je proporcionalna visini imovine koju ima tražitelj, odnosno članovi njegovog obiteljskog domaćinstva. I veže se uz egzaktne pokazatelje. Nadalje, utvrđena je procedura kako se ostvaruje pravo na pravnu pomoć. Dakle utvrđeno je da se zahtjevi podnose i pravna pomoć se odobrava od strane ureda državne uprave u županijama i Ureda Grada Zagreba, a u tome upravnom postupku drugostupanjsko tijelo je Ministarstvo pravosuđa. Također nadzor nad stručnim i savjesnim pružanjem pravne pomoći provode tijela pred kojima se vodi postupak preko Ministarstva pravosuđa koje provodi nadzor nad primjenom ovoga Zakona. Utvrđuje se također da udruge koje pružaju pravnu pomoć moraju biti registrirane za pružanje pravne pomoći i da osoba koja pruža pravnu pomoć mora imati pravno obrazovanje i položen stručni ispit. Budući da primjena ovoga Zakona zahtjeva znatna financijska sredstva broj zahtjeva koji se u jednom mjesecu mogu odobriti ograničen je na 1/12 ukupnog osiguranih sredstava u proračunu od kojih se 10% rezervira za hitne slučajeve kada bi zbog odlaganja moglo doći do gubitka prava građana, neiskorišteni rezervirani dio prebacuje se u sljedeći u sljedeći mjesec. Uzimajući u obzir sredstva koja su potrebna i vrijeme koje je potrebno za uspostavu cjelovitoga sustava i izradu podzakonskih akata, edukaciju službenika i stvaranje institucionalnih pretpostavki za primjenu zakona u praksi predlaže se da ovaj zakon stupi na snagu 1. siječnja 2008. godine, a da se tijekom 2008. stvore organizacijske, kadrovske i tehničke pretpostavke za uspostavu sustava za što se predviđa potrebnih oko 5 milijuna kuna u državnome proračunu. A predviđa se da će puna implementacija prava na pravnu pomoć započeti sa 1. siječnjem 2009. godine. I stoga bi u 2009. godini bilo potrebno osigurati 33 milijuna, nešto više 385 tisuća kuna. Otprilike je to na razini procjene oko 0,80 eura po stanovniku Republike Hrvatske. Evo na kraju treba naglasiti da ovim zakonom ne samo da se prvi puta cjelovito regulira pravo na pravnu pomoć. Ovim zakonom osigurava se jednaka dostupnost pravosuđu za sve hrvatske građane, bez obzira na obzira na njihovo imovinsko stanje. A također se očekuje da će on doprinijeti smanjenju broja pokrenutih postupaka i kraćem trajanju zbog stručne pomoći koja će moći biti pružena svim građanima kao strankama u postupku. Evo, stoga ja predlažem da se raspravi ovaj Zakon i da se on u ovom hrvatskom Domu i usvoji. Hvala lijepo. Hvala. Odbori? Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pravosuđe. Predsjednik Odbora predsjednik Odbora, poštovani zastupnik Emil Tomljanović. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Uvažena gospođo ministrice, kolegice i kolege. Odbor za pravosuđe Hrvatskog sabora razmotrio je na 58 sjednici održanoj 26. rujna 2007. godine Konačni prijedlog Zakona o ostvarivanju prava na pravnu pomoć kolji je predsjedniku Hrvatskog sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske aktom od 7. rujna 2007. godine. Odbor je predmetni Zakon raspravio na temelju svoje nadležnosti iz članka 73. Poslovnika Hrvatskog sabora. U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja osvrnuo se na razlike između Konačnog prijedloga Zakona u odnosu na rješenja iz Prijedloga zakona. U članku 36. propisuje se tko može dati inicijativu za poništaj prava na pravnu pomoć. Člankom 41. određuju se kriteriji po kojima udruge mogu pružati pravnu pomoć, a člankom 43. uređuje se što udruge prilažu uz zahtjev za upis u registar. Članovi Odbora upoznati su sa mišljenjem koalicije udruga na Konačni prijedlog Zakona o ostvarivanju prava na pravnu pomoć. Nakon provedene rasprave Odbor za pravosuđe jednoglasno je sa 7 glasova za odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese Zakon o ostvarivanju prava na pravnu pomoć. Hvala. Europske integracije? Ne. Hvala. Otvaram raspravu. Klub zastupnika SDP-a, poštovana zastupnica Gordana Sobol. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Gospođo ministrice, državna tajnice, kolegice i kolege. Odmah na početku ću reći da klub SDP-a neće podržati Konačni prijedlog Zakona o ostvarivanju prava na pravnu pomoć. Iz razloga koje ću navesti u ime kluba. Naime, pravo na pristup pravosuđu jedno je od osnovnih ljudskih prava. Svatko mora imati stvarnu i djelotvornu mogućnost da u pravnom postupku zaštiti svoja prava i ostvari primjerenu pravnu zaštitu. Ljudsko pravo na pravično suđenje podrazumijeva i dužnost države da osigura funkcionalni sustav pomoći građanima onima koji zbog svog imovinskog statusa ili drugih razloga ne mogu osigurati pravnu pomoć, a koja bi im omogućila da u postupku ostvare svoja prava. U Hrvatskoj je ovo pitanje osobito važno i zbog specifičnosti poratnog i tranzicijskog razdoblja u kojem je potreba pružanja besplatne pravne pomoći posebno izražena. Proces pridruživanja Europskoj uniji pak s druge strane ovo pitanje ubrzano stavlja na dnevni red i kod nas u Hrvatskoj. Vlada se ja bih ovako rekla nekako dugo nećkala oko ovog zakona, ali u biti napokon je negdje valjda morala priznati postojanje i bijede i siromaštva kod jednog dijela naših građana i na neki način priznati da je ustvari negdje preko 70 tisuća građana koji su samo preko udruga zatražili i ostvarili pravo na besplatnu pravnu pomoć. Međutim zakon kojim ova Vlada misli omogućiti, rekla bih da je sve samo ne Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći. Uzgred budi rečeno zakon se upravo tako i zvao u svom prvotnom prijedlogu Zakon o pravu na besplatnu pravnu pomoć, međutim valjda u nečijoj ladici nakon što su izvadili van to je dobio naziv Zakon o ostvarivanju prava na pravnu pomoć, dakle izgubio je ustvari onaj svoj prvobitni naziv. Prijedlog zakona ustvari, možda se i sjećate vrlo potiho prošao prvo čitanje, a sada je pred nama Konačni prijedlog. Međutim u međuvremenu je ipak u javnost izbilo niz kritika i zahtjeva da se ovaj Zakon kao takav povuče, a doživio je i niz upozorenja sa raznih strana da će on ustvari u mnogome onemogućiti ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć zbog svoje visoke birokratiziranosti, zbog dugotrajnosti postupka za ostvarivanje prava na dobivanje, ono što danas zovemo famozna uputnica, kao i na onemogućavanje čitavom nizu nevladinih udruga da i dalje tu besplatnu pravnu pomoć pružaju. Naime, udruge su na neki način u ovom periodu od nekoliko mjeseci razotkrile proces dolaženja do ovakvog Prijedloga zakona i tvrde da se ovaj Prijedlog zakona koji je danas ovdje pred nama razlikuje od onog Prijedloga zakona koji je prvotno bio usuglašen sa udrugama, te ocjenjuju da ovaj Prijedlog zakona nije u skladu sa Ustavnim načelom jednakog pristupa sudovima, odnosno da nudi preuzak krug pravnih stvari u kojima je moguće odobriti pravnu pomoć, da sužava krug građana koji bi s obzirom na svoje lošije imovinsko stanje mogao ostvariti pravo na pravnu pomoć, omogućava niz zlouporaba ovoga prava, ne nudi efikasnu proceduru nadzora nad provedbom zakona, uvelike ograničava ulogu organizacija civilnog društva u pružanju pravne pomoći na što uostalom upozorava i pučki pravobranitelj. Mislim da je to potrebno i ovom prilikom reći koji je, koliko je nama poznato, uputio i posebno pismo i upozorenje i upozorenje Vladi oko toga da, dakle da ovaj Zakon kao što sam rekla sužava pravo građana na ostvarivanje besplatne pravne pomoći i treba pritom reći da je broj korisnika koji su pravnu pomoć koristili putem udruga bio 200 puta veći od broja korisnika besplatnih punomoćnika koji su bili postavljeni od strane odvjetničke komore, pa nam se čini i nama u klubu SDP-a da bi i o tome trebalo voditi računa. Ono što je posebno pak značajno i na što iz kluba upozoravamo, a to je da je u zadnjih mjesec dana ustvari postalo bjelodano da i sama struka ima izuzetno velike primjedbe koje je ustvari kad je analizirala ovaj Prijedlog zakona utvrdila niz nedostataka i nedorečenosti koje se prema njihovoj tvrdnji ustvari ne mogu niti popraviti. Između ostalog Vlada je dvije godine negdje u postupku donošenja predlaganja ovoga Zakona, a pritom treba reći da se u tih, čitavom tom periodu ustvari Vlada ja bih rekla nije niti potrudila da utvrdi sve relevantne pokazatelje, podatke na osnovu kojih će onda na neki način moći govoriti i o projekcijama nekakvog budućeg broja korisnika i naravno troškova koje će oko toga država imati. Ministrica je prije rekla između ostalog da se predviđa da će se u budućnosti smanjiti broj korisnika. Ja tvrdim u ime kluba SDP-a da će to biti jedino zbog dugotrajnog postupka kojim će se uopće moći ostvariti pravo na dobivanje uputnice, odnosno na tu besplatnu pravnu pomoć. Ono što posebno bode oči, to da apsolutno uopće nije nije prikazano za koju vrstu pravne pomoći se građani najviše obraćaju, dakle na taj način na taj način uopće nije dakle obrađeno kroz ovaj Prijedlog, dakle nema analize kategorije slučajeva, tipova korisnika, uspjeha, troškova, kažem i vrste slučajeva za koje su građani tražili pomoć. Već sam rekla da je Prijedlog visoko birokratiziran i sa time se svi slažu. Naime moram reći, podsjetiti, ako ste čitali zakon da bi netko ostvario pravo na besplatnu pravnu pomoć onda će najprije prvo morati znati, za pretpostaviti je valjda da će država dovoljno novaca utrošiti na promidžbu da postoji negdje nekakav ured u županiji, dakle u svakoj županiji kojem će se građanin moći obratiti. Onaj dakle tko dođe do tog ureda, u tom uredu će mu onda reći šta on sve mora pribaviti da bi se ponovno vratio u taj ured i da bi onda krenuo postupak ostvarivanja provjere svega što on ima i ostvarivanja prava na uputnicu. Naime, morat će građanin pribaviti potvrde porezne uprave za sebe i za sve članove domaćinstva, eventualno i potvrdu nadležnog centra za socijalnu skrb. Dakle ponovno nakon toga doći u županijski ured za upravu, popuniti čitav niz obrazaca, pričekati odluku ureda koja naravno može ovisiti o tome da li taj ured raspolaže trenutno uopće sa uputnicama, odnosno bi rekli sredstvima za taj mjesec. Ako nije zadovoljan odlukom on će onda moći izjaviti žalbu, a onda kad napokon bude dobio tu izdanu uputnicu koja može, usput budi rečeno, glasiti samo na jednu radnju tada će od, bilo od tog osobe u uredu ili sam na neki način morati znati kome se obratiti i tko je taj komu u konačnici može ustvari dati pravo na pravnu pomoć. I ponavljam, ako ste ministrice mislili na upravo ovaj visoko birokratizirani, dugotrajni postupak ostvarivanja prava na besplatnu pravnu pomoć onda će se garantirano velik dio naših građana jednostavno odustati od od traženja svog prava na besplatnu pravnu pomoć i u konačnici dakle ostat će u odnosu na druge građane zakinut. Nadalje, ono na što se upozorava, a to je pitanje mogućih zlouporaba i korupcije. Naime, maloprije sam rekla, kada građanin dobije uputnicu, građanin sam bira pružatelja, međutim na neki način za očekivati je da će on tog službenika ili službenicu u tom uredu pitati kome da se on sada obrati, oprostite iskustva koja imamo i do sada može nas navesti na to da kažemo da tu može doći do korupcije, odnosno da će taj službenik eto imati nekakav tamo popis u ladici neki koji on zbog određenih razloga preferira. Nadalje. Ovaj prijedlog predviđa za nas u klubu SDP-a potpuno neracionalne troškove koji se po nama većinom ne svrsi shodno troše. Naime, prijedlog predviđa ustvari da se, da u 2008. godini ustvari građani još ne počinju koristiti pravo na pravnu pomoć. I to treba jasno i glasno reći. Međutim, u tom razdoblju se predviđa trošenje proračunskih sredstava u nekom iznosu preko 5 milijuna kuna bez da išta od tih sredstava ide izravno konkretnim korisnicima ili pružateljima pravne pomoći. U globalu kad gledamo na šta će se ustvari trošiti taj novac koji se već od sljedeće godine izdvaja, onda ponavljam najmanje će biti namijenjen pravnoj pomoći, a ustvari će služiti za to da se u županijama formiraju uredi u koji će se zaposliti određeni broj državnih službenika koji će eto, biti tu da im se građani obrate, da ih onda oni pošalju u neke druge urede da pribave porezne nekakve isprave, podatke o imovini, pa u centre za socijalnu skrb itd. Prema tome, smatrajući u klubu da ovaj prijedlog upravo iz toga što ustvari najveći dio proračunskih sredstava uopće neće koristiti na besplatnu pravnu pomoć ocjenjujemo da se samo dodatno stvara još jedna državna administracija. I na kraju želimo također upozoriti, jedan dio ovog zakona, zapravo ovaj zakon stupa na snagu po prijedlogu 1. siječnja 2008. godine, s tim da se određene, ali će građani po ovom zakonu moći ostvarivati besplatnu pravnu pomoć od 1. siječnja 2009. godine. Kako se međuvremenu stvara pravna praznina odnosno potpuno je nejasno tko će npr. tijekom cijele 2008. godine građanima pružati besplatnu pravnu pomoć. To se ovim zakonom ne pokazuje, postalo je nejasno. I ako ništa drugo od sljedeće godine, najveći broj građana neće moći ostvariti pravo na besplatnu pravnu pomoć. A ukoliko se ovaj zakon usvoji procjenjujemo u klubu SDP-a da će to ostvarivanje biti manje moguće nego što je sada. Osim toga, obzirom da je ovaj zakon bio ustvari jedan od uvjeta u okviru pregovora u Poglavlju XXIII, a koliko znamo ti pregovori još nisu počeli smatramo da bi bilo najsvrsishodnije da Vlada ustvari povuče ovaj prijedlog. Mislimo da da postoji previše razloga a postoji i interes svih onih koji su zainteresirani da ovaj zakon profunkcionira na pravi način, dakle da se još dodatno usaglase. I ništa se strašnoga neće desiti ako ovaj prijedlog zakona bude pripremljen za novi saziv Sabora. Ponavljam, klub SDP-a ne daje podršku ovom prijedlogu. **Šeks, Vladimir (HDZ)** poštovani zastupnik Damir Kajin. Nema ga. Gubi pravo na riječ. Klub zastupnika HDZ-a poštovani zastupnik Dražen Bošnjaković. Nema ga. Gube pravo na riječ klubovi. Klub zastupnika PGS-a, SBHS-a i MDS-a poštovani zastupnik Željko Pavlic. Izvolite! Poštovani gospodine predsjedniče, poštovana gospođo ministrice! Evo, dopustite dakle da se javim u ime kluba regionalnih stranaka PGS-a, SBHS-a i MDS-a uključim u raspravu ovom zakonu. Mi nećemo podržati ovaj zakon… …/Upadica se ne čuje./… Ozbiljno. Ništa nije došlo, jer mislimo da ovaj zakon neće riješiti osnovna pitanja koja će sam zakon zadaje. Naime, ovaj zakon govori o tome da će rješenja predviđena ovim zakonom omogućiti dosljednu primjenu odredaba Ustava Republike Hrvatske kojima se uređuje pravo na pristup sudu i jamči jednakost pred, svih pred sudom. Mislim da se nažalost to neće ostvariti nego da će se desiti upravo suprotno. I slažemo se s onima koji tvrde da se područje besplatne pravne pomoći zapravo opasno sužava, kao i kategorija ljudi koji će tu pomoć moći dobiti. Mislim da se to zapravo ne smije dozvoliti. Ovom problemu čuli smo već i prije je govorio i pučki pravobranitelj Jurica Malčić. Od dolaska na sadašnju dužnost je upozoravao da je ostvarivanje temeljnih ustavnih prava na pristup sudu i na jednakost pred zakonom siromašnim i socijalno ugroženim građanima i dosad bilo otežano, katkad i onemogućeno i da dakle to ovim zakonom neće biti do kraja riješeno. Ono na što želimo naročito upozoriti je da ovaj zakon restriktivno djeluje na rad udruga koje su i dosada pružale ovakvu pravnu pomoć unatoč zakonskim nedostacima i često su te udruge bile na udaru odvjetničke komore koje su ih prijavljivale. Dakle te udruge su često morale plaćati kaznu i U podacima nam govore da je u 2005. godini da je država odobrila tisuću slučajeva besplatnog zastupanja građana, a samo nešto više od 3 tisuće sudskih predmeta građani su oslobođeni od plaćanja sudskih troškova. Međutim, u istoj toj godini, znači u 2005. godini nevladine su udruge zaprimile nekoliko stotina, tisuća zahtjeva građana za besplatnom pravnom pomoći. se dakle nevladinim organizacijama ukupno u Hrvatskoj godišnje javljalo oko 200 tisuća ljudi s molbom za nekom vrstom pravnog savjeta, što znači da otprilike toliko ljudi ne može platiti odvjetnika. Po ovom predloženom zakonu pravo na besplatnu pravnu pomoć imat će samo građani čija mjesečna primanja ne premašuju 2 tisuće 300 kuna. I dok su siromašniji građani u potrazi za pravnom pomoći dosada mogli pokucati na vrata neke od nevladinih organizacija ili sindikata po novom bi zakonu pravna pomoć mogla postati ekskluzivno pravo odvjetnika čije usluge su skupe i onima dubljeg džepa a kamoli tek siromašnima. Drugi razlog zbog čega nećemo podržati ovaj zakon i što je naš klub znači klub regionalnih stranaka još 23. svibnja 2007. godine uputio u saborsku proceduru Prijedlog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. Taj zakon je sada na 26. mjestu dnevnog reda o kojemu raspravljamo i dakle o njemu nećemo raspravljati, raspravljamo o Zakonu o pravnoj pomoći. Mi smo uputili dakle Zakon o besplatnoj pravnoj pomoć a u želji da ubrzamo raspravu o besplatnoj pravnoj pomoći, o pravnoj pomoći u saborsku proceduru zapravo smo uputili prvu verziju tog zakona, zakona iz 2005. godine, zakona koji je nastao u istoj radionici koja je napravila i ovaj zakon. Mi smo ga jednostavno prepisali i uputili u saborsku proceduru i po našem mišljenju ta prva verzija zakona je bila puno bolja od ove. Po nama je dakle jedan od bitnih uvjeta za ostvarenjem besplatne pravne pomoć dakle da se to što više angažiraju udruge i nevladine organizacije. Ovaj sad konačni prijedlog zakona propisuje nekoliko ili brojna ograničenja za rad tih udruga koja prva verzija nije imala pa dopustite sada da usporedim ta dva zakona, tj. članke koji govore o pružateljima besplatne pravne pomoći. Pa tako na primjer članak 39. konačne verzije ovog zakona koji predlaže Vlada govori o tome da je u tome članku 1. stavak govori: "Pravnu pomoć prema odredbama ovog zakona pružaju odvjetnici.". Dakle, oni imaju primarno pravo za pružanje pravne pomoći. A u onoj prvoj verziji zakona u članku 40. pisalo je: "Besplatnu pravnu pomoć prema odredbama ovog zakona mogu pružati odvjetnici i udruge registrirane za pružanje pravne pomoći.". Dakle, u toj prvoj rečenici prema staroj verziji bile su i udruge i odvjetnici izjednačeni. U novom zakonu u 2. stavku govori se o udrugama. Udruge mogu pružati, dakle mogu mogu pružati pravnu pomoć ako ispune ovim zakonom propisane uvjete i budu upisane u registar udruga koje pružaju pravnu pomoć. E, tu je sada opet dodatni problem. prvoj verziji zakona piše: "Udruge mogu pružati besplatnu pravnu pomoć ako osiguraju obavljanje poslova besplatne pravne pomoći od strane osobe koja ima diplomski studij prava, ima položen državni stručni ispit, drugi odgovarajući ispit ili znanstveno zvanje.". U novom članku se o ovome još i dodaje: Dakle, ako i pruži dokaze o uplati osiguranja od odgovornosti za štetu nanesenu stranci pružanjem pravne pomoći u visini od 50% osiguravanja propisanog Zakonom o odvjetništvu. Koja udruga će moći zadovoljiti ovaj uvjet? Malo njih. S tim da u prvoj verziji zakona piše, dakle u novoj verziji se mora udruga osigurati sredstva za osiguranje u slučaju dakle nekakvog neispunjenog posla ili neobavljeno dobrog posla da bi u starom zakonu pisalo u članku 45.: "Osobe koje zatraže besplatnu pravnu pomoć od udruge ili pravne klinike potpisuje izjavu kojom se obvezuje da od istih neće tražiti naknadu moguće štete.". namećemo udrugama određene obaveze za koje znamo dakle unaprijed da ih velika većina njih neće moći to izvršiti a već sam prije napomenuo da se gotovo 200 tisuća građana godišnje obraća udrugama za neke od oblika pravne pomoći. Također, što se tiče zahtjeva za upis u registar u članku 44. piše dakle: "Udruga koja je registrirana za obavljanje djelatnosti pružanja pravne pomoći i koja ispunjava uvjete potvrđene ovim zakonom upisuje se u registar udruga pružateljica besplatne pravne pomoći koje vodi ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa.". A u novom članku 43.: "Zahtjevu za upis u registar prilažu se statut udruge, rješenja o upisu u registar udruga, ugovor o radu ili drugi ugovor o suradnji osobe koja prema odredbama ovog zakona može pružati pravnu pomoć udruzi te kopija police osiguranje od odgovornosti za štetu.". Dakle, udrugama se postavljaju nekakvi uvjeti koje one ne mogu ispuniti, zapravo ih se želi izbaciti iz ovog posla, posla koji su dobro i kvalitetno obavljali svih ovih godina. Dakle, i to je glavni razlog zbog čega naš klub zastupnika neće podržati ovaj zakon. I slažemo se s onima da bi ovaj zakon trebamo povući iz procedure, da nije dobro dakle što ga sad upravo

nego je morala biti upozorena od Vijeća Europe da je upravo taj zakon jedan od bench marka, dakle od trenutaka u kojima se ocjenjuje naša sposobnost za otvaranje novog poglavlja u pregovorima. Dobili smo ga na predzadnji dan zasjedanja sa tom napomenom da je to jedan od uvjeta a dobili smo ga izrađenog pa da li da kažem na nepristojno loš način ili da kažem na zločest način. Ovo je zakon koji se bavi onemogućavanjem onog dijela građana Republike Hrvatske koji ne mogu plaćati skupe odvjetnike, onemogućavanje da uopće dođu blizu suda. Bilo bi dobro kad bi Vlada bez obzira na činjenicu da je to nešto što moramo napraviti po nalogu sa sjevera, kad bi Vlada odustala od ovakvog zakona jer će ovakav zakon donijeti: puno štete, b) biti podložan promjenama u vrlo brzom roku, i to generalnim značajnim promjenama a to je onda teže raditi nego napraviti novi nacrt zakona. Ima više razloga za ovakav stav kluba Hrvatske narodne stranke. Čuli smo ovdje da je 200 tisuća ljudi zatražilo u Hrvatskoj pomoć, takvu vrstu pomoći od udruga, postojećih udruga koje su im pružale onako kako su znale i kako su mogle tu pomoć. Da je ne 200 tisuća nego da je samo 200 ljudi u Hrvatskoj zatražilo takvu pomoć koju sutra po ovom zakonu neće moći dobiti, bilo bi strašno. ako se radi o 200 tisuća, to nije ni strašno, to prelazi zapravo granice katastrofe. Što je ono što je u ovom zakonu neprihvatljivo? Prije svega ograničenje opsega pravnih koraka i pravnih poteza koje se ovom pravnom pomoći, ovako organiziranom pravnom pomoći uopće može dobiti. Nije slučajno da se zakon ne zove kao što je prvotno bilo rečeno, Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći. Naime ovim se besplatna pravna pomoć ukida. Pravna pomoć ostaje plaćena od države, plaćat će se onom tko ispunjava sve ove uvjete da ju daje unutra, a organizacije kao što su udruge civilnog društva ili sindikati koji su do sada svojim članovima davali stvarno besplatnu pravnu pomoć za što su ljudi plaćali članarinu u tim udrugama ili sindikatima, ovim će biti onemogućeni. Zapravo moguće je da državni odvjetnik ako nešto tako naprave protiv njih, pokrene postupak nadripisarstvu jel', kazneno djelo nadripisarstva. Neshvatljivo je da nakon 16 godina, 17 godina demokracije u Hrvatskoj propisujemo da građanin do svog ljudskog prava zagarantiranog ne samo hrvatskim Ustavom nego i svim europskim aktima, može doći samo posredstvom državnog ureda. Dakle nema direktnog ostvarivanja ljudskih prava. Obrati se državi, država će ocijeniti da li ti imaš pravo na to svoje ljudsko pravo ili ne. Člankom 10. određena je brzina kojom se to može obaviti. Imajući na umu koliko smo HITRORezom i uopće hitrom postupku prema gospodarstvenim prema gospodarstvenim subjektima razgovarali ovdje, zapanjujuće je kada pročitate stavke 1., 2. i 3. način na koji čovjek može doći do famozne uputnice kojom će dobiti pravnu pomoć. Taj način je tako dugotrajan da će najvjerojatnije taj njegov spor koji si je on osmislio, koji je ušao, upao, koji mu je nametnut, nije važno na koji način je ušao u njega, dakle taj spor će ili postati bespredmetan ili će on u njemu pretrpiti značajnu štetu. A zgodno je u čitavoj situaciji da zakon predviđa što se događa ako netko neopravdano preko kriterija ili na neki čudni način dođe do te pravne pomoći dužan je nadoknaditi to državi. Što se događa ako onaj koji daje pravnu pomoć to radi na loš način? Ima polica osiguranja, osiguranje će to korisnik plati. A što se događa ako država pogriješi i ne omogući svom građanu da ostvari svoje ustavno pravo ne besplatnu govorim pravnu pomoć, dakle onu koju će platiti država sve jedno i on pretrpi veliku štetu. Što se u toj situaciji događa? To zakon ne predviđa. Dakle država ne može biti kriva kako god okrene. Člankom 9. regulirana je iznimka od opsega funkcioniranja ove pravne pomoći pa veli da se iznimno pravna pomoć može odobriti u slučaju kad se radi o razlogu pravičnosti. Taj slučaj, o tom slučaju odlučuje sud u posebnom postupku koji je još složeniji od ovog prethodnog. Dakle čovjek bi morao dobiti pravnu pomoć da ostvari svoje pravo na ostvarivanje prava na pravičnosti. Zakon očito nije smišljen da bi funkcionirao. Člancima 15. do 20. regulira se imovinski cenzus prvi put. Prvi put da se imovinski cenzus na ovakav način u hrvatskim zakonima regulira i to zanimljivo, dolazi od onih koji su se imovinskom cenzusu kao cenzusu kompletne imovine cijelo vrijeme protivili. E sada kada dolazi do sirotinje koja bi trebala dobiti pravnu pomoć sada je tu imovinski cenzus. Na stranu činjenica što članak 15. predviđa primanja po članu domaćinstva od čini mi se 2.300,00 kuna iznad kojih se besplatna pravna pomoć ne može dobiti. Sada zamislite dva penzionera sa 4.650,00 kuna na koji način oni mogu plaćati advokata. Na stranu sada to što je taj cenzus nesuvisli, ali ti penzioneri, ta ista dvojica penzionera imaju u središtu Zagreba stan od 120 kvadrata. Što ovaj zakon kaže? Kaže imate imovinu vrijednu milijun eura, ne možete dobiti besplatnu pravnu pomoć, prodajte tu imovinu. Kada prodaju tu imovinu pa onda imate novaca ne treba vam besplatna pravna pomoć, onda si platite advokata ne znam kojega već, od otmjenih zagrebačkih advokata i bez problema ćete dobiti vrhunsku uslugu. U članku 27. ima koliko, 13 točaka što na uputnici koju čovjek koji traži pravnu pomoć treba stajati na uputnici kojom se ostvaruje pravna pomoć. To su svi podaci za koje čovjeku treba pravna pomoć. Primjerice oblik i opseg odobrene pravne pomoći. Čovjek mora predložiti o kakvom se to postupku radi, na kojem sudu se to radi, pa on to ne zna. Da zna, čitava stvar ne bi bila potrebna. Ukupni troškovi pružene pravne pomoći, unaprijed ih ne može nitko znati, može samo pretpostavljati. Čitava stvar je smišljena opet još jednom da ne funkcionira. Ono što u obnašanju vlasti uopće iritira, nisu loši postupci. Postupaka ima dobrih i loših, svaka vlast ima ovakvih i onakvih postupaka. Ono što iritira jeste arogancija vlasti. U članku 36. vidi se ta arogancija vlasti. Korisnici ne smiju pravnu pomoć koristiti radi obijesnog vođenja postupka. U obijesnom vođenju postupka radi se o slučajevima kada su očekivanja podnositelja u očitom nesrazmjeru sa stvarnim izgledima na uspjeh. Dakle podnositelj zahtjeva za pravnu pomoć, socijalno ugrožena osoba po definiciji mora znati, mora biti dovoljno pravno educiran da njegovi zahtjevi u tom slučaju nisu realni. Da je on pomalo obijesan posebno ako traži pravičnost što je po definiciji stvari obijesan. Što ima pravičnost tražiti a siromašan je. Dakle on je obijesan i kad je obijesan onda će vratiti tu pravnu pomoć. Dakle ako čovjek pogriješi u svojoj procjeni on će to platiti. Ako država pogriješi u svojoj procjeni Bože moj dogodilo joj se. Dakle sve u svemu evidentno je da ovakav zakon treba donijeti. Zakon ovog ili sličnog naziva. Ne zbog pritisaka Vijeća Europe koja kaže da je to preduvjet za otvaranje poglavlja o pravosuđu nego zbog toga da našim građanima a uvjereni smo u Klubu Hrvatske narodne stranke ako se ovakva politika nastavi neće ih sutra biti manje koji trebaju takvu vrstu pomoći nego više. Dakle i da našim građanima omogućimo da ostvare jedno od svojih ustavnih prava. Ali ovakav zakon im to pravo definitivno ukida. Zbog toga će Klub Hrvatske narodne stranke biti protiv njega. Hvala. Hvala. Klub zastupnika HSP-a poštovani zastupnik Pero Kovačević. Nema ga. Klub gubi pravo na riječ. Klub zastupnika SDSS-a poštovani zastupnik Milorad Pupovac. Izvolite. Ovo bi se doista moralo posebno zabilježiti da je kolega Kovačević gospodine predsjedniče propusti priliku da govori. … /Upadica se ne razumije./ … Dobro je. Gospodine predsjedniče, gospođo ministrice, kolegice i kolege ovaj zakon dugo očekujemo i u momentu kad smo ga trebali, kad bismo ga trebali donijeti shvatili smo da zapravo nemamo dovoljno vremena da poboljšamo, popravimo i izmijenimo ono što smo očito svi i predlagatelj zakona, Vlada posredstvom Ministarstva, subjekti civilnoga društva, sindikata pa i mi zastupnici ovdje u Hrvatskom saboru ovdje uočili da zapravo predstavlja ozbiljan problem. Da može predstavljati teškoće pri ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć. sad je doista veliko pitanje da li u ovom kratkom preostalom vremenu a to praktički znači do sutra ovakav zakon možemo izglasati. S jedne strane dakle postoji potreba da svoje zakonodavstvo nastavimo usklađivati sa pravnom stečevinom Europske unije a s druge strane naravno postoji imperativ da donošenjem novih zakona ne stvorimo još veće nevolje u vlastitom zakonodavstvu, a posebno u zakonodavnoj praksi. I ako se trebamo između ove dvije stvari opredijeliti ja pretpostavljam da trebamo naći neku vrstu suglasnosti u kojem nećemo imati štete posebno kod ovog drugog, a istovremeno nećemo napraviti veliku štetu ni kod ovoga prvoga. Iz rasprave u kojoj sam i sam imao prilike sudjelovati nekoliko stvari se iskristaliziralo kao sporne u pogledu prijedloga ovoga zakona. Prije svega to je članak 5. o kojem se ovdje govorilo. Dakle to je opseg ili obim prava na besplatnu pravnu pomoć kojom bi država osiguravala sredstva i za koji država misli da predstavlja neku vrstu minimuma kojim je država s obzirom na sadašnje gospodarsko stanje zapravo u stanju pružiti građanima koji to ne mogu sami za sebe besplatnu pravnu pomoć. Iz razgovora koje smo imali pa i u posljednjih nekoliko sati, a posljednjih nekoliko tjedana i mjeseci je jasno da postoji čitav niz prava koja ovdje nisu bila obuhvaćena. Jedna od važnih seta prava jeste naravno ona koja se tiču obitelji, oni koji se tiču žena. Oni koji se tiču cijeloga seta nasilja i obespravljenosti u pogledu onoga što nazivamo ravnopravnošću spolova bilo u obiteljskim odnosima bilo u radnim odnosima. A koji spadaju u set, nerijetko set prekršajno, zakona koji su regulirano prekršajnim zakonodavstvom. Mnogi ljudi koji sa entuzijazmom i naravno velikim interesom pristupaju ovome smatraju da bi ovako formulirani članak 5. bio preograničen i da bi mnogo bolji pristup bio ukoliko bi zakonodavac odnosno predlagatelj ne ograničio set zakona na ovaj način nego kada bi prepoznao koja su to pitanja, koji su to problemi? Koji su to gospođo ministrice najčešći slučajevi i predmeti u pogledu kršenja prava gdje bi ljudima trebala besplatna pravna pomoć. riječima da se sa onima koji su do sada bili pružatelji besplatne pravne pomoći, akteri civilnoga društva, udruge i sindikati bilo najbolje da se s njima u konzultaciji dođe do do toga seta urgentnih prava koje država ovoga trenutka ima racionalnoga razloga osiguravati sredstva za zaštitu posredstvom mehanizma besplatne pravne pomoći. Vrijeme koje je proteklo u izradi ovoga prijedloga i raspravama koje su bile nažalost je proteklo a da se nije došlo do potrebne komunikacije i potrebnog konsenzusa koji je to set pravne materije u koje bi ovoga trenutka hrvatskim građanima koji to pravo nemaju na osnovi vlastitih sredstava bilo najbolje osigurati besplatnu pravnu pomoć. To je prva stvar koju mi se čini da je važno da uočimo. Druga stvar se tiče naravno ovog kompliciranoga sistema uputnica kako u pogledu činjenice njegove skupoće dakle sa uspostavom razmjerno kompleksnoga i obimnoga aparata administrativnoga koji bi to trebao osiguravati tako istovremeno i načina kontrole i nadzora kako bi se mogla i mogla i trebala izbjeći eventualna koruptivne radnje u djelovanju odnosno ostvarivanju toga sistema uputnica. To je jedna razina. A druga razina je naravno njegova kompliciranost za samoga podnositelja zahtjeva za uputnicom onoga koji očekuje besplatnu pravnu pomoć. ako netko za jednu pravnu radnju za koju bi očekivao besplatnu pravnu pomoć mora prethodno poduzeti čitav niz drugih upravnih ili administrativnih radnji koje su iscrpljujuće, koje su možda i skuplje i zahtjevnije negoli što je sama ova radnja. I ako ta uputnica ne implicira gospođo ministrice dobivanje prava na besplatnu pravnu pomoć i na sljedeću pravnu radnju koja može proisteći iz nezavršenog procesa, iz žalbe ili iz bilo kojega drugoga onda to naravno dodatno predstavlja problem u ovome ako sam ja dobro čitao, a vi ćete me ako nisam onda moći ispraviti u toj stvari. Prema tome, ovo je drugo područje gdje bi, ovo je prijedlog zakona trebalo popravljati gdje bi ga trebalo mijenjati. A posebno, i tu se slažem sa kolegama iz HNS-a koji su to apostrofirali uvođenjem mehanizma imovinskoga cenzusa u ovom zakonodavstvu u ovoj materiji kada bi bilo puno normalnije i prirodnije da se išlo na ocjenu i utvrđivanje prihoda, a ne na ocjenu imovinskoga cenzusa. Zamislite neku osobu, a takvih je recimo u povratničkim sredinama na tisuće koji jesu vlasnici zemlje i kuća ali sa svojih 80 godina oni na toj zemlji više ne mogu ništa napraviti ako je nekome ne daju na korištenje, ako je ne daju u zakup, ako je ne daju u najam. Eventualno mogu neki vrt uređivati. Ali to da eventualno veliku količinu zemlje zbog koje ne bi imali mogućnost na besplatnu pravnu pomoć koju bi država osigurali da im se to uzima kao elemenat to je naprosto nerazborito. I naravno u ovom slučaju i nepravedno. A država to sasvim sigurno ne bi htjela, proizvesti tu vrstu efekta. Može biti da baš ta zemlja gospođo ministrice bude predmet spora. Može biti da baš u slučaju te zemlje ljudi traže besplatnu pravnu pomoć. A mi ćemo im zaračunati kao nešto zbog čega je ne mogu dobiti. A zemlja je neobrađena, niti su oni u stanju to učiniti. u tom segmentu imovinskoga cenzusa bilo bi od iznimne koristi, od iznimne važnosti da se on na slučaju ove materije ne primjenjuje nego da se primjenjuje sistem utvrđivanja platežne sposobnosti na osnovi prihodovanja, a ne na osnovi imovinskoga cenzusa. Ako mi dozvolite kolegice i kolege i gospođo ministrice, s obzirom na ovu početnu dilemu što činiti, a da ne naštetimo nečem što je naš interes, a to je da što je moguće prije stvorimo pretpostavke za otvaranje poglavlja u pogledu pregovora sa a da istovremeno ne brzamo u donošenje zakona za koji smo unaprijed svjesni da su njegovi ključni momenti sporni, onda mi se čini da bi bilo bolje da u ovom Saboru, a isto tako izvan njega od strane onih koji su zainteresirani bude postignuta suglasnost da se ili pojedine ključne odredbe ovoga prijedloga ako je to moguće, kao što je pitanje članka 5., kao što je pitanje članaka koji reguliraju sustav uputnica i imovinskoga cenzusa da se oni reguliraju u drugoj fazi sa drugim zakonom, a da ovoga trenutka ovaj zakon regulira samo ono što je trenutno moguće. Ako pak ne, ako to nije realno, ako time zapravo ne činimo mnogo onda će prijedlog kluba SDSS-a biti gospođo ministrice da mi ovdje na osnovi suglasja u Saboru i sindikata i različitih udruga pošaljemo poruku da je ova materija u procesu izrade i da će ona biti usvojena u prvom sljedećem zasjedanju Sabora nakon parlamentarnih izbora i da na taj način pošaljemo poruku europskim partnerima da mi ne odustajemo od prilagodbe, štoviše, da je podržavamo ali da bismo htjeli da ta materija bude u cijelosti zrela i da ne stvara nepotrebno teškoće koje u tom pogledu možemo imati u vlastitom, u domaćem pravosuđu. I sasvim na kraju gospodine predsjedniče. Postoje neki razlozi koji ljude usmjeravaju prema besplatnoj pravnoj pomoći. Implicirano je ovdje i sasvim eksplicitno navedeno u nekim dijelovima da su to razlozi imovinske prirode, odnosno prihodovne prirode. Međutim postoji još jedan razlog koji nije ništa manje bitan, a to je pitanje povjerenja ljudi u one koji ih u pravnoj materiji zastupaju pred sudovima. Ljudi se u nekim slučajevima radije obraćaju udrugama koje su pružatelji besplatne pravne pomoći nego nekim sudionicima pravnoga procesa u odvjetničkom smislu te riječi. Jer u nekim slučajevima imaju više povjerenja u entuzijazam u, ako tako mogu reći u etičnosti privrženost pravdi i pravičnosti kod tih nego li što imaju u nekom slučaju kod onih, ispričavam se, ne bih htio generalizirati, ali kod jednog broja ljudi o čemu vjerojatno postoji iskustvo ljudi koji se time rukovode, posebno kada je riječ o zaštiti pojedinih kategorija građana u ovoj materiji. I iz toga razloga mi bismo trebali apsolutno izbjeći da prijedlog kao što je ovaj pruži priliku preko mehanizma pravne pomoći ponovno jednom broju ljudi koji će sa sredstvima države, sa računa besplatne pravne pomoći opet biti u prilici da pobude sumnju kod građana u mogućnost dobre i pristupne pravde u Hrvatskoj. Hvala. Klub zastupnika HSS-a, poštovana zastupnica Ljubica Lalić. Polako kolegice. Samo izvolite. Polako. Je znam, ja ne pričam. Ja ne mogu bez vas, a vi bez mene. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Gospođo ministrice, gospođo državna tajnice, kolege i kolegice zastupnici. Pa klub Hrvatske seljačke stranke ne može podržati ovaj prijedlog zakona. Ne zato što smatra da Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći u Hrvatskoj nije potreban, nego zbog toga što ovaj Zakon ne udovoljava onim potrebama koje uistinu u Hrvatskoj postoje. Da bismo sagledali sve to i potrebu takovog zakona tada se moramo pitati da li građani u Republici Hrvatskoj ostvaruju svoja prava. Mi kao narodni zastupnici jasno ćemo reći da svi građani ne ostvaruju svoja prava. I to je istina, ne ostvaruju svoja prava. Zašto ne ostvaruju svoja prava? Neki zbog toga što ne znaju koja su im prava. Neki zbog toga što ne znaju kako bi zaštitili svoje pravo. A treći razlog zašto ne ostvaruju svoja prava zbog toga što nemaju novaca da bi platili onoga tko može savjetovati da, na koji način da zaštite svoja prava. I to su oni razlozi koji odavno ukazuju na to da je Hrvatskoj potrebna besplatna pravna pomoć pa i Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći koji bi to regulirao s time što želim podsjetiti da su svojedobno mislim tamo negdje do 93. godine, postojali uredovni dani sudova kada su građani mogli dolaziti u sudove i dobivati besplatnu pravnu pomoć i onda je došlo da više toga nema i građani više ne dolaze u sudove i više ne mogu dobiti besplatnu pravnu pomoć. I sada ovaj prijedlog zakona nudi način korištenja besplatne pravne pomoći, ali na način koji bi ja jednostavno onako sa aspekta sredine u kojoj živim, mogla opisati u jednoj jedinoj rečenici, a to je ona poznata pjesma "ajde nek' ide lanac i po livade". Nek ide "lanac i po livade" na pravnu pomoć, a onda kada mi dobijemo pravo, kada realiziramo pravo nakon toga nećemo imati od čega živjeti, ali Bogu hvala bitno je da je udovoljeno Zakonu o pružanju besplatne pravne pomoći. To je gospođo ministrice ovo što se odnosi imovinski cenzus. Jer živim u sredini gdje ljudi nemaju novaca i nemaju prihoda, a imaju imovinu i ta imovina po procjeni poreznog ureda vrijedi jako puno, de facto ona im ne vrijedi ništa. Ne vrijedi im ništa zbog toga što ju ne mogu obraditi, što nemaju prihoda s te imovine, a trebali bi ju založiti za to da budu korisnici besplatne pravne pomoći. Ja mislim da to ne može funkcionirati i uopće pokretanje zahtjeva za ostvarivanje tog prava pružanja pravne pomoći tim je ljudima neostvarivo i nemoguće. Reče kolega prije mene, za popunjavanje zahtjeva potrebno je veće znanje. Mi moramo znati koja je obrazovna struktura naših građana, pogledajmo popis stanovništva pa ćemo vidjeti. Zar možemo očekivati od onih 20% koji nemaju ni završene ni osnovne škole da znaju popuniti te obrasce i da znaju pronaći mjesto gdje mogu dobiti besplatnu pravnu pomoć. Naravno da ne mogu. Zatim između ostalog ovaj zakon regulira i pitanje pravne pomoći iz razloga pravičnosti. Sada imamo u članku 10. gdje se kaže zastat će se s postupkom. Zastat će se s postupkom. Da li je ovo u funkciji ažuriranja sudova i bržeg rješavanja sudskih postupaka? Očito da nije. Jer ako se zastaje s postupkom, zastaje do rješenja pravo na ovu pravnu pomoć iz razloga pravičnosti, dolaziti će do gomilanja predmeta i naravno da ponovno imamo neažurno sudstvo. Daljnji paradoks gospođo ministrice mislim da vas ovo posebice treba zanimati, nalazi se u zadnjem stavku članka 10. koji kaže: "ti troškovi predujmljuju se iz sredstava suda, a konačno snose iz proračunskih sredstava namijenjenih za pravnu pomoć". Gospođo ministrice naši sudovi nemaju novaca za slanje poštanskih pošiljki. Vjerujte mi na riječ, jer sam kao zamjenica direktora upućivala svoje dostavljače da preuzimaju poštu na sudovima i da oni raznose sudsku poštu kako bi se postupci ubrzali. Jer neodašiljanje pismena ne rješava postupak, postupak stoji. Pitamo se sada odakle će se namaknuti sredstva za predujmljivanje ovih troškova. I u konačnici da ne bi dalje obrazlagala, jer jako dobro je elaboriran besmisao ovoga zakona, želim se osvrnuti samo na ovo obrazloženje koje kaže: posljedice koje će donošenjem zakona proisteći pa predlagatelj kaže: Donošenje Zakona o ostvarivanju prava na pravnu pomoć prvenstveno će građanima slabijih imovinskih prilika omogućiti jednostavnije dobivanje pravne pomoći u slučajevima u kojima je pomoć potrebna kako bi lakše i jednostavnije ostvarili svoja prava, odnosno ispunili svoje obveze. Ovo obrazloženje mi smatramo ciničnim, smatramo ga ciničnim upravo iz ovog što smo obrazložili da su to najsiromašnije kategorije stanovništva neće moći koristiti svoje pravo na besplatnu pravnu pomoć, ali za utjehu mogu si ponovo naglašavam samo zapjevati "ajd nek' ide lanac i po livade" i iz tih razloga gospodine predsjedniče, kolegice i kolege zastupnici klub Hrvatske seljačke stranke neće podržati ovaj zakon.

… Tako da pravnu pomoć osiguravaju oni koji su ne educirani za pravnu pomoć. Isto kao što liječnici trebaju davati, oni koji nisu liječnici trebaju davati liječničku pomoć. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Klub zastupnika HSU-a, poštovani zastupnik Silvano Hrelja. Uvaženi gospodine predsjedniče, poštovana ministrice, državna tajnice, kolegice i kolege. Na kraju našeg prvog parlamentarnog mandata, na kraju četvrte godine u ovom Saboru meni nešto zaista u nazivu ovog zakona nije jasno. Dakle pred nama je Zakon o ostvarivanju prava na pravnu pomoć. Kada se malo dublje zamislim, možda će sljedeći zakon biti zakon o ostvarivanju prava na prehranu pa će biti zakon o ostvarivanju prava na spavanje, pa možda i zakon o ostvarivanju prava na vožnju, pa zakon o ostvarivanju prava ne znam na što još. Ja mislim da je svakom u ovoj državi jasno da ako imam novca da ću ostvariti pravo da mogu platiti advokata, da ću ostvariti pravo na pravnu pomoć naravno sa neizvjesnim ishodom, ali ostvariti ću to pravo. Međutim, mislim da je hrvatsko društvo tražilo neki drugi zakon, tražilo je zakon o besplatnoj pravnoj pomoći i protiv ovakve formulacije zakona, protiv ovakvog konkretno naziva, ali i sadržaja, odredio se i pučki pravobranitelj, odredile su se i mnogobrojne udruge civilnog društva i ja ne mogu vjerovati da predlagač može ustrajati u namjeri da je samo on u pravu a da se o tome ponovno ne diskutira. Ja sam svjedok jednog sustava koji funkcionira u sindikatima, u Hrvatskoj gdje sindikalni pravnici daju pravnu pomoć kroz pravne savjete i kroz zastupanje i ona je za korisnika korisnika pravne pomoći besplatna, a njihov rad se plaća iz članarine. Zašto to ne bi mogle raditi i druge udruge? Nije li to sustav koji treba širiti, nije li to proizvod socijalnog dijaloga, a danas smo na klupe dobili odluku o utvrđivanju dana socijalnog dijaloga u Republici Hrvatskoj? Nije li to proizvod socijalnog dijaloga kojeg treba unapređivati? Zašto građani Hrvatske ne mogu imati izbora, već u krajnjem slučaju ukoliko žele kvalitetnu pravnu zaštitu moraju prodavati imovinu? Zašto nemaju drugog izbora, da na ime neke članarine, nekog članstva mogu ostvariti pravo na besplatnu pravnu pomoć. Besplatna pravna pomoć za nas u Hrvatskoj stranci umirovljenika ne znači da ona mora biti na teret državnog proračuna. Društvo se može i drukčije organizirati i moja iskustva vezana za i talijansku državu su potpuno drukčija. Postoje tri kategorije pravne pomoći. Postoji besplatna pravna pomoć, postoji tzv. socijalna usluga koju stimulira država, dakle socijalna za relativno malu cijenu koja je pristupačna svima dobijem kvalitetnu uslugu, dobijem pravnu pomoć i postoji ona komercijalna, tko može više platiti obično ustvari i više prava, jer nađe takvog vještog advokata. Dakle, ovo šta se predlaže je daljnje bujanje administracije, vrlo skup sustav, skup po državni proračun, a mi imamo još podosta stavki koje bi mogle imati prioritete nad ovakvim skupim sustavom i ne respektira postojeću pravnu praksu koja je dobra za pružanje pravne pomoći putem udruga civilnog društva jer da vas podsjetim preko 300 tisuća takvih pravnih pomoći je u prošloj godini realizirano u 2006. godini. Dakle, ono što smo mi u našoj stranci izanalizirali i zaključili je da se ovaj Zakon ne da popraviti jednim ni više amandmana, da bi bilo najbolje da ga predlagač Zakona povuče, da ovo nema veze sa besplatnom pravnom pomoći i da Hrvatska stranka umirovljenika ne može podržati i neće glasati za ovaj Zakon. Hvala. Idemo na pojedinačnu raspravu. Isteklo je vrijeme za prijavu za raspravu u trajanju od 10 minuta. Ministrica pravosuđa Ana Lovrin. Izvolite. **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče, gospođe i gospodo zastupnici. Evo, meni je izuzetno žao što većina klubova zastupnika ovdje nije podržala ovaj Zakon tvrdeći da on donosi nešto gore od onoga što je postojeće. iskreno nikako ne razumijem ili nešto krivo razumijem kako može biti gore donošenje ovoga Zakona, prouzročiti gore stanje u odnosu na pravnu pomoć od onoga koje je postojeće. Zašto? Ja naprotiv tvrdim da donošenjem ovog Zakona će nastati boljitak za hrvatske građane. Zašto? Zato što će se od postojećeg sustava pravne pomoći za koje iz izlaganja nekih ovdje danas proizlazi da je zapravo izvrstan pa mu ništa drugo i ne treba, dakle sustava pravne pomoći gdje imamo pružanje pravne pomoći temeljem posebnih zakona u koje explicite članak 1. Konačnog prijedloga kaže da se neće dirati, dakle pravna pomoć po posebnim zakonima ostaje u cijelosti onako kako jest. Ja moram još reći da sam dobila amandmane Kluba zastupnika HDZ-a, i zastupnika Tomljanovića koji amandmani se prihvaćaju, a radi se zapravo o amandmanima kojima se pojašnjava situacija, a to je da se u ono postojeće stanje pružanja pravne pomoći od strane civilnih udruga ni u jednom dijelu ovim Zakonom ne dira, pa se onda tim amandmanom kaže u članku 40. radi pojašnjenja da pružatelj pravne pomoći udruge može u skladu sa svojim aktima pružati pravnu pomoć i osobama bez uputnice, ali u tom slučaju nema pravo na naknadu troškova iz iz članka 52., što znači da i izvan cenzusa, izvan imovinskog limita i izvan opsega koji je utvrđen člankom 5., a koji je također proširen amandmanom koji se ovdje prihvaća, udruge mogu pružati pravnu pomoć kao i do sada, ali će svoje troškove pokrivati iz nekih drugih izvora kao i do sada iz donacija ili pak po posebnim zakonima po posebnim zakonima gdje su i do sada primjerice Nacionalnom strategijom za borbu protiv nasilja u obitelji udruge predviđene kao jedan od nositelja mjera pomoći žrtvama obiteljskog nasilja pa im je u tu svrhu tijekom 2007. isplaćeno oko 4 milijuna i 300 tisuća kuna i također je suradnja sa udrugama na ovom planu predviđena kao prioritet u 2008. godini. Stoga ne razumijem kako može biti gore da se u postojećem stanju pružanja pravne pomoći, u postojećem stanju izvan opsega ovoga Zakona pružanja pravne pomoći po posebnim zakonima gdje je to otprilike 4 milijuna kuna može biti gore ako se dodatno osigura 30-tak milijuna kuna građanima slabijeg imovnog stanja za ostvarivanje prava na pravnu pomoć. mi ne možemo razumjeti zašto bi bilo bolje da se ne donese nikakav zakon, nego da se donese zakon koji će imati punu implementaciju u 2009. godini, a 2008. godina će se ustrojavati sustav, a za to vrijeme će funkcionirati sve kao što je do sada i funkcioniralo. Dakle bit će sve isto, a perspektiva se pune pomoći implementacije očekuje 2009. Ne donesemo li ovaj Zakon nećemo se moći pripremati u 2008. i stanje će ostati gore nego što i jest. U odnosu na opseg pružanja pravne pomoći moram reći da se prvi puta donošenjem ovog Zakona sustavno daje pravni okvir udrugama za pružanje pravne pomoći, naravno tražeći određene pravne kvalifikacije i osiguravanje kvalitetne pravne pomoći za korisnike pravne pomoći jer ukoliko država upućuje nekoga, nekom pružatelju mora mu garantirat da će dobiti kvalitetnu pomoć i da će mu se ta kvaliteta i garantirati. U odnosu na opseg također se prihvaća amandman zastupnika Tomljanovića pa se onda u članku 5. dodaju dvije točke da se u prekršajnim postupcima dakle može pružiti pravna pomoć u prekršajnim postupcima koji se vode temeljem Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji u odnosu na osobe oštećene prekršajem kao i u kaznenim postupcima u odnosu na osobe oštećene kaznenim djelom. Premda je to bilo uključeno i u postojećem tekstu, ali ova stipulacija je jasnija. Pojedinačna rasprava. Poštovani zastupnik, potpredsjednik Doma Mato Arlović. Izvolite! **Arlović, Mato (SDP)** Gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege! Ovo je jedan od primjera zakona koji pokazuju kako nije dobro na kraju mandata svakako pokušati izvući iz ladice sve što je ostalo pa da se to donese. teško je prihvatiti prijedlog zakona i konačni prijedlog zakona i o njemu raspravljati kad je on eklatantan, neustavan, kad je on u jednom dijelu asocijalan odnosno nije dovoljno socijalno osjetljiv. I treće, kad je on nepravedan uz sve ove birokratizirane stvari i ova ostala pitanja o kojima su kolege govorili. Ja bih kolege vas htio podsjetiti da mi u našem Ustavu imamo odredbu članka 26. Ustava koja kaže: Svi su državljani Republike Hrvatske i stranci jednaki pred sudovima i inim tijelima koje imaju javne ovlasti. Kako je moguće ispoštivati ustavnu odredbu a od članka 44. do članka 51. čini mi se isključiti zapravo primjene dok ne stupimo u Europsku uniju jer eto, stranci tada to ne mogu koristiti ako su kod nas… vi mene, ja znam što ste vi isključili, u prijelaznim završnim odredbama čitajte to. I isključili jer nemaju registrirano boravište i prebivalište u Republici Hrvatskoj itd. Ali će se zateći ovdje. Drugo pitanje koje iz toga sljedi jeste sljedeće. Kako je moguće reći da se ovaj zakon neće primjenjivati u članku 69. s tim da je točka 7. se odnosi na pružanje pravne pomoći radnicima koji su u radnim sporovima i nezaposlenim radnicima koji trebaju ostvariti zaposlenje. Pa postavlja se pitanje poštovane kolege i to se neće primjenjivati do najkasnije do 2010. godine. Pa postavlja se pitanje, koga ćemo mi onda davati pravnu pomoć ako toj kategoriji nećemo? Je li u točci 10. da kad se radi o sporovima pred Trgovačkim sudovima, a donijeli smo Zakon o preuzimanju trgovačkih društava u kojima u članku 49. izričito stoji: Ako ponuditelj ne obavi ponudu za preuzimanje pod uvjetima i na način iz ovog zakona, svaki djelitelj ciljanog društva može putem mjesno nadležnog Trgovačkog suda zahtijevati obavezu sklapanja ugovora i …/Govornik A iz čeg će to mali dioničar koji je kupio za nekoliko tisuća kuna dionice HT-a ili INA-e itd., tražiti ovakvo rješenje. ako uzmete točku 9. koja je vrlo jasna, radi se naravno o ovršnim postupcima za koje se prema odredbama ovoga zakona može odobriti pravna pomoć. Dakle, sad čovjek stvarno se pita, koji je smisao zakona? Na koga se zakon odnosi? Drugi problemi je nepravednost. Gledajte! Ako se kaže zakon se naravno kad je u pitanju pravna pomoć, u imovinu se neće računati ovo, ovo i da ne nabrajam, pogledajte si članak 16. pa ćete vidjeti štošta, od potpore za zbrinjavanje, invalidnine, stipendije itd., pa će se onda naravno pod imovinom smatrat onaj dohodak na koji se plaća porez itd. E, ali u smislu ovog zakona sad se neće plaćati, smatrati imovinom stan, kuća, predmeti jel' kolegice i kolege, ali mladi radnici koji prvo zaposlenje imaju, oni će možda plaćati porez na dio dohotka, ali će

Nešto što je mene zaprepastilo. Naše udruge, osobito koje su specijalizirane za pojedina područja, primjerice sindikati, udruge poslodavaca, komore itd., a da ne govorimo o ovima koji se bave zaštitom ljudskim prava i sloboda, po ovom zakonu morat će se dodatno registrirati ili doregistrirati da bi mogli pružati pravnu pomoć. A mogli smo jednostavno propisati, pa te udruge mogu i pružati i dalje pravnu pomoć ali moraju imati osobu koja ispunjava uvjete. E sad, koje? Koje uvjete? To je ono što pokazuje još jedan stupanj nepravednosti. Gle sad čuda. Kaže se pravnu pomoć mogu pružati odvjetnici. Da bi netko bio odvjetnik ima obavezu položit pravosudni ispit. A onda u 42. kažu sljedeće. Osobe koje pružaju pravnu pomoć u udrugama, polažu državni stručni ispit prema odredbama Zakona o državnim službenicima i namještenicima. Ma vidi molim te, to je jedna trećina pravosudnog ispita. Pa gdje je sada, koje su tu kvalifikacije, koji su kvalificirani da to rade?

Dakle, stvarno se sad postavlja pitanje zapravo kome sve ovo treba? I za čega treba? Ja sam ove primjere namjerno uzeo da pokažem kako nema smisla po ovom zakonu ni raspravljati a kamoli ga donositi, u ovakvom tekstu. Drugo je pitanje što bi bilo nužno potrebno da Hrvatska čim prije dobije Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći koji bi dakako nastojao usuglasit se i sa praksom Europske unije i zakonodavstvom Europske unije, ali i preuzeo neka dobra rješenja iz važećeg postojećeg zakona s tim da se ostave baš oni posebni, specijalizirani slučajevi kad se primjenjuju posebni zakon u takvim stvarima, kad se to radi o generalnoj klauzuli. E sad dodatno pitanje. Gledajte, ako pogledate sve naše klubove, manje-više osim što klub HDZ-a nije stigao očitovati jer nije odgovorio, su rekli da su protiv ovog zakona. Naravno sad će se tražiti moguće interpretacije da je ovo zakon za kojeg ne treba kvalificirana većina. A u isto vrijeme u članku 82. Ustava se kaže da se natpolovičnom većinom svih zastupnika donose zakoni kojim se ostvaruju ljudska prava i slobode. A da li je pravo, ljudsko pravo i sloboda kako piše u Ustavu, da svi imaju pravo, da imaju jednaki status i položaj pred sudovima, u državnim tijelima i upravnim organizacijama koje imaju ovlasti? Pa je. Zato treba osigurati ovaj zakon natpolovičnom većinom. U takvoj situaciji se postavlja pitanje ima li smisla. Naravno, ova rasprava može biti poučna za nas nekoliko koji smo ovdje prisutni. Prava je šteta da nije do podne jer bi onda većina zastupnika bila i da je unaprijed najavljeno da će biti rasprava o ovom zakonu i sada bi bila puna dvorana, i sada bi bila puna dvorana, vjerujte mi ja vam to moram reći iz jednostavnog razloga jer se radi zapravo o vrlo specifičnom obliku stvaranja pravnog instrumentarija kako pomoći ljudima da zaštite i ostvare zaštitu ljudskih prava i sloboda i to prije svega u ekonomskim, socijalnim i kulturnim i političkim slobodama. ne razumije./… i mi o tome trebamo voditi računa. Ja podržat ću i kolegu Tomljanovića sa njegovim amandmanom iako ja osobno ne mislim da je nužno potrebno naznačiti da posebice vezano za obitelji odnosno sukob i nasilje u obitelji. Iz jednostavnog razloga to treba proširiti na način jer će i to završiti kao prekršaj pred sudom. se ne razumije./… A ako se otvara onda to treba otvoriti u postupcima pred policijom i pred drugim upravnim tijelima vezano za nasilje u obitelji, jer vi znate i tu činjenicu da je nažalost kod nas godinama bilo prekršajnih postupaka nasilja u obitelji ali policija nije postupala dok nismo proglasili to kaznenim djelom. E sada, ako ovdje otvorimo prekršaj pred sudom onda ćete na sudu imati situaciju ali ono gdje je ključna stvar da zaštitite slabiju stranu a to je zapravo pred policijom i pred tijelima koja će prikupljati dokaze …/Govornik se ne radi toga da bi policija maltretirala onoga koji je …/Govornik se ne razumije./… nego da bi čovjek znao postaviti koja su mu prava povrijeđena da pred policijom to može iznijeti jer on ne može to iznijeti …/Govornik se ne Prema tome, kad sve skupa saberete na nekoliko ovih primjera, moglo bi se izlaziti masu drugih stvari vezano za ovaj dio oko poreza dohotka, to mi je opet "čudo Isusovo" da oslobođenje od plaćanja poreza na dohodak će propisati ministar pravosuđa. Pa gdje je sad to. Valjda je to nadležnost ministra financija itd. Ali samo nabrajam ovako nekoliko tih stvari koje su …/Govornik se ne razumije./…, koje pokazuju da ovaj zakon nije zreo za donošenje i bez obzira koliko mi želimo uz suglasje što veći broj zakona sa Europskom unijom itd. mislim da bi bilo daleko bolje da ova rasprava se nije dogodila bar ne pod ovakvim uvjetima. A vjerujem da će biti dovoljno mudrosti da se sutra nastavi glasanje o ovom zakonu jer bi bilo još lošije ako se glasa o ovom zakonu pa on ne prođe. A najgora stvar koja bi se mogla dogoditi da zbog zaštite Ustavom zaštićenih prava i sloboda se taj zakon ako se izglasa …/Govornik se To bi bilo jako loše. I ja sad stvarno u tom kontekstu molim, preporučam zapravo da predlagatelj ima dovoljno razumijevanja. Neka sasluša ovu raspravu i neka ta rasprava ostane slijedećem sazivu Sabora zapravo kao dodatna podloga za pripremu jednog kvalitetnog zakona koji će se moći usvojiti i donijeti. Hvala lijepa. Zašto slijedećem? Pa možemo mi nastaviti još ovu sjednicu. **Arlović, Mato (SDP)** Gospodine predsjedniče, vi ste najavili da sutra završavamo, zato ja ništa. Inače, ako vi kažete da nastavljamo ja sam za. Poštovana zastupnica Vesna Škare-Ožbolt. Nema je. Gubi pravo na riječ. Poštovani zastupnik Antun Kapraljević.

Evo, da se pridružim ustvari kolegi Arloviću koji je otprilike govorio u istom duhu u kojem sam ja svoju raspravu sastavila još početkom ove sjednice kada je to trebalo biti na dnevnom redu. U civiliziranom svijetu u kojem živimo svi ćemo se složiti od samog početka ljudi su se međusobno dogovorili da će se rađati što slobodni i jednaki bez obzira rađali se kao carevi, kraljevi, trgovci ili seljaci. U isto vrijeme ljudi su se dogovorili da će svi biti jednaki pred zakonom bez obzira na njihovo porijeklo ili imovinsko stanje. 250 godina nakon tih događaja Republika Hrvatska donosi zakon koji bi trebao i zakonski regulirati ova civilizacijska načela. Međutim, i drugom čitanju zakon je potpuno promašio svoju svrhu i dozvolio upravo obrnute stvari, ili je zakon možda bio i smišljen za odvjetničke urede a najmanje se mislilo na građane odnosno na one siromašne građane jer će kao i u vrijeme francuskog kralja sunca prava u Republici Hrvatskoj u 21. stoljeću imati samo oni koji su bogati. Ovaj prijedlog zakona loš je prije svega jer ograničava građane lošijeg imovinskog stanja u dobivanju adekvatne i pravovremene pravne pomoći te je suprotan ustavnom načelu jednakog pristupa sudovima. Također možemo reći da je proces izrade i donošenja ovog zakona samo prividno transparentan te kako će zakon ovakvog sadržaja stvoriti pretpostavke za uspostavljanje monopola odvjetnika a što će za građane u konačnici značiti nemogućnost dobivanja one pravne pomoći koju zbog lošeg imovinskog stanja ne mogu platiti. Ono to je možda najtužnije u cijeloj ovoj priči je činjenica da od brojnih primjedbi na sadržaj i tekst prijedloga zakona u prvom čitanju došla tek najjednostavnija izmjena poput pojašnjenja i preciznijih određenja dok se pravi problem ovog prijedloga zakona nisu niti dotakli. Bolje rečeno, potpuno su se ignorirali. Od svih takvih stvari posebno bih istaknula slijedeće četiri stvari. Pod jedan preuzak krug pravnih stvari, odnosno vrsta predmeta i sporova u kojima je moguće odobriti pravnu pomoć što diskriminira građane jer će morati plaćati pravnu zaštitu u drugim vrstama predmeta. Ovime se ostvaruju pretpostavke za stvaranje monopola odvjetnika. Naime, člankom 5. prijedloga zakona propisano je u kojim se pravnim stvarima odnosno vrstama predmeta i sporova može odobriti pravna pomoć. Međutim, krug tih pravnih predmeta je preuzak a u svim ostalim pravnim stvarima pravna se pomoć pruža upravo od strane odvjetnika, tj. sukladno odredbama Zakona o odvjetništvu što znači da će građani takvu vrstu pravne zaštite biti prisiljeni plaćati prema odvjetničkim tarifama. Građani lošeg imovinskog stanja ne smiju biti ograničeni u tome za koje će im se vrste predmeta pružati pravna zaštita o trošku države jer se time derogira njihovo ustavno zajamčeno pravo na pristup sudovima i drugim tijelima pred kojima imaju ostvariti svoja prava. Njima se besplatna pravna pomoć mora pružiti u svim predmetima i pravnim stvarima te ih država ne smije ograničavati. Primjer, građanin lošeg imovinskog stanja traži pravnu pomoć za pravnu stvar za koju se pomoć ne može dobiti temeljem odredbi ovog zakona. Bit će upućen na odvjetnika kojem neće moći platiti odvjetničku nagradu slijedom čega neće dobiti pravnu zaštitu. Drugo, sužava se krug građana koji bi s obzirom na loše imovno stanje mogli ostvariti pravo na pravnu pomoć a moguće su upravo i zlouporabe posebice u slučajevima pravne pomoći u slučaju pravičnosti. Zakonodavac je nejasno propisao koji su maksimalni prihodi kućanstva u kojem živi osoba koja je zatražila pravnu pomoć. Također, ostavljeno je previše prostora za diskrecione prosudbe nadležnih tijela i zloupotrebu zbog činjenice kako se većina imovinskih prilika uopće neće moći provjeriti jer su nadležna tijela očigledno nedovoljno za to ekipirana. Također pravna pomoć iz razloga pravičnosti bitno će opteretiti rad sudova, a notorna je činjenica da sudski postupci ionako traju predugo. predugo. Primjer: pravnu pomoć temeljem ovog zakona neće moći ostvariti majka dvoje studenata koji žive u iznajmljenom stanu i imaju mjesečni prihod primjera radi od 4 tisuće kuna. Od tih prihoda plaća najamninu u iznosu od tisuću kuna mjesečno. Režije u iznosu od 800 kuna mjesečno, a od ostatka iznosa mora prehraniti sebe, djecu te im platiti školovanje ili ono minimalno što za to treba. S kojim će sredstvima pokriti troškove odvjetničke nagrade? S druge strane dioničar u trgovačkom društvu koji nema stalna primanja ali dobro zarađuje na tržištu kapitala mogao bi zatražiti zaštitu svojih prava putem instituta besplatne pravne pomoći jer možda ne prikaže realno svoje imovno stanje a istovremeno ga nadležno tijelo ne provjerava. propisana procedura te sustav nadzora nad provedbom zakona neefikasni su, dugotrajni i neće dovesti do adekvatnog rješavanja problema onih građana koji nemaju novac za odvjetničke nagrade i ostale troškove. Što se tiče uloge udruga, uloga udruga u pružanju pravne pomoći praktični je minorizirana bez obzira na amandman koji ste rekli da ćete od kolege Tomljanovića da ste pročitali malo prije. I čini se da se zanemaruje upravo kultura građanskog djelovanja za opće dobro i poštivanje ljudskih prava. Građani će ostati zakinuti jer su udruge do sada pružale pravnu pomoć u više od 100 tisuća slučajeva. Naime pojedine udruge pozvane su na sudjelovanje u izradi Prijedloga zakona ali nije napravljen sustavni pregled pravnih stvari ili predmeta u kojima su udruge do danas pružale pravnu pomoć. Početkom 2005. godine radna je grupa prestala sa radom, a Nacrt zakona o tada besplatnoj pravnoj pomoći objavljen je na Internet stranicama Ministarstva pravosuđa. Gdje je stajao pune dvije godine. Međutim komentari na isti nikada nisu objavljeni. Naziv, također udruge su tražile i dostavu Prijedloga zakona međutim nisu ga dobile. Naziv zakona je promijenjen u međuvremenu u Zakon o ostvarivanju prava na pravnu pomoć. A komentari udruga koje su bile članice Radne skupine za izradu zakona drugog naziva nisu prihvaćene. Prividna transparentnost i minoriziranje udruga osobito su vidljive u tome što prijedlogom, prijedlog predviđa njihovo djelovanje u znatno suženom segmentu kao savjetodavna pomoć i pomoć pri upravnim tijelima. Istovremeno izostavlja se mogućnost bilo kakvog relevantnog postupanja i djelovanja pred sudskim tijelima gdje se u najvećoj mjeri odlučuje o pravnim i obavezama građanske naravi te o ljudskim pravima u najširem smislu. Također u potpunosti je izostavljena uloga i mogućnost djelovanja udruga građana u smislu praćenja pravnih postupaka, a sa ciljem detektiranja problema u vezi zaštite ljudskih prava. Primjerice u bolnicama, kazneno-popravnim ustanovama, institucijama socijalne skrbi i Za udruge je to vrlo važan segment pravne pomoći. Ovakav zakonski prijedlog zatvorit će mnoge udruge koje ograničava u pružanju pravne pomoći građanima a istodobno će zbog preuskog kruga sporova na koje se odnosi i nepreciznih imovinskih kriterija omogućiti, onemogućiti građane da tu pomoć dobiju od države. I kad se realno pogledaju financijska izdavanja za pravnu pomoć od strane države uz svu silu ograničenja određenih ovim prijedlogom ispada da je za besplatnu pravnu pomoć socijalno najugroženijim država u tri godine spremna izdvojiti manje nego što stoji 1 kilometar auto-ceste. Jedina moralna stvar koja je ovoj Vladi preostala jest pravičniji Prijedlog zakona i povući ga iz ove procedure te ponovo formirati radnu skupinu i kao što je rekao kolega Arlović ostaviti to za sljedeći mandat. Hvala. Zaključujem raspravu o ovoj točci dnevnog reda.